Poštovani narodni poslanici, pošto smo obavili glasanje za izbor predsednika Narodne skupštine prozivkom, zaključujem glasanje i saopštavam rezultate glasanja: od 226 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju za kandidata za predsednika Narodne skupštine, glasalo je 225 narodnih poslanika,

osnovu našeg glasanja kao narodnih poslanika, konstatujem da je kandidat Ivica Dačić dobio većinu glasova svih narodnih poslanika i da je Narodna skupština

Dačića.Dozvolite mi da, u vaše i u svoje lično ime, čestitam gospodinu Ivici Dačiću na izboru za predsednika Narodne skupštine Srbije, sa željom na ostvarivanju rezultata rada boljih nego li što smo ovih godina imali. Valjda će proći korona, pa ćemo moći bolje i više da predsednika Narodne skupštine da preuzme predsedavanje sednicom Narodne skupštine.

Dame i gospodo narodni poslanici, želim da se najiskrenije zahvalim svima vama koji su podržali moj izbor na visoku dužnost predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.Takođe, želim da kažem i onima koji nisu glasali ili su bili protiv da je ovo Narodna skupština svih građana i svih poslanika i da jedino što tražim od svih poslanika, to je da imamo međusobnu toleranciju za različita mišljenja, uz uvažavanje političkih razlika, sa željom da radimo u najboljem interesu budućnosti Srbije i naših građana.Isto tako, želim da se zahvalim, najiskrenije, predsedniku Republike Srbije i predsedniku najveće stranke, Srpske napredne stranke, Aleksandru Vučiću, koji nije morao da napravi takav predlog, imajući u vidu izborne rezultate, ali uvažavajući naše zajedničke ciljeve i zajedničku političku borbu koju smo imali ovih osam godina, zahvaljujem mu se na njegovom predlogu da budem predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.Za svakog državotvornog političara to je najveća čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Mi našu vlast ovde crpimo iz narodne volje i narodnog poverenja i zato želim da kažem da naš zadatak će narednom periodu biti da doprinesemo političkoj stabilnosti i jedinstvu u Srbiji, da samo ujedinjena Srbija može da odgovori izazovima koji nas čekaju i da u skladu sa tim moj zadatak, kao onoga ko predstavlja Narodnu skupštinu, jeste da pomognem da Skupština štiti svoj ugled, svoju ulogu, svoj integritet, svoje dostojanstvo i da naravno na najbolji mogući način ostvarujemo svoju najvišu zakonodavnu i ustavotvornu vlast u našoj zemlji.Zato jednom zaista zahvaljujem na vašoj velikoj podršci, što ste potpisali kandidaturu za moj izbor i što ste glasali.Želim da se zahvalim Smilji Tišmi koja je predsedavala kao najstariji poslanik. Želim to posebno da istaknem, ne zato što je ona bila na mojoj izbornoj listi,

dete logoraš iz ustaških logora predsedavalo Narodnom skupštinom Republike Srbije.Ona

je sa 91 godinom, izvinjavam se, Smiljo, što sam rekao godine, možda sam pogrešio malo, pokazala mnogo više energije, želje i volje da radi u interesu Srbije ne samo rukovodeći radom ove Skupštine u proteklom periodu, nego učestvujući zajedno sa mnom kao ministrom spoljnih poslova u kreiranju prve izložbe o ustaškim logorima u zgradi UN posle Drugog svetskog rata. Nije joj bilo teško da to radi i u ovim godinama i zato zaista želim da joj se najiskrenije zahvalim što je izgurala i ovaj posao koji je možda za nju bio bio drugačiji, nego što je ona radila u svom životu, mada se i ona bavila, ona je bila poslanik pre 60 godina. Ja se tad nisam rodio. I bila je zamenik gradonačelnika Beograda Đurice Jojkića.Takođe, želim još jednom da, naravno, kažem, ja sam već rekao da sam prvi put došao u Skupštinu 1992. godine i bio sam poslanik u svim mandatima u Saveznoj skupštini, od tada, i kasnije u Skupštini Republike Za mene je ovo povratak kući, odnosno u zavičaj, kao kad neko tako može da kaže. Ja ovo tumačim kao veliku čast. Vi znate da sam ja bio i predsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova i ministar spoljnih poslova i prvi put predsednik Vlade i zamenik predsednika Vlade. Predsednik Narodne skupštine je najviša funkcija koju sam do sada obavljao. Meni je posebna čast i trudiću se maksimalno da zajedno sa svima vama ostvarimo naš mandat uspešnim, pre svega u interesu svih građana Srbije, a ne samo poslaničkih klubova koje mi zastupamo.Zato mi je drago da su glasali za mene i Broz i Kralj.

nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, podsećam vas da je članom 14. Poslovnika Narodne skupštine propisano da Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika na predlog predsednika Narodne skupštine.Saglasno navedenoj odredbi i obavljenim konsultacija sa predstavnicima poslaničkih grupa, predlažem da Narodna skupština utvrdi da u ovom sazivu ima šest potpredsednika. O ovom predlogu ćemo se izjasniti pre prelaska na glasanje o predloženim kandidatima.Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 15. Poslovnika Narodne skupštine, primio predlog za šest kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.Predlog kandidata za potpredsednike Narodne skupštine vam je uručen.Kao što ste videli i sami, za potpredsednike Narodne skupštine predloženi su narodni poslanici:- dr Vladimir Orlić, izabran sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU

Elvira Kovač, izabrana sa Izborne liste Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor i- Muamer Zukorlić, izabran sa Izborne liste Akademik Muamer Zukorlić Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca / Akademik Muamer Zukorlić - Samo pravo - Stranka

prema članu 16. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog, želim da pitam predstavnika predlagača da li želi da obrazloži predlog kandidata potpredsednika Narodne skupštine?

raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika.Saglasno članu 16. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o predlogu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.Da

prijavljenih za reč, pitam da li ćele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. 96. Poslovnika? (Ne.)Zaključujem pretres.Kao što sam najavio, pre nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština prethodno utvrdi broj potpredsednika Narodne skupštine.Stavljam na glasanje predlog da Narodna skupština utvrdi da ima šest potpredsednika.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

osam.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova donela odluku da ima šest potpredsednika.Nastavljamo rad i prelazimo na izbor potpredsednika Narodne skupštine.Dozvolite mi da, saglasno članu 16. stav 5. Poslovnika, utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine, i to po azbučnom redu prezimena.Prema podnetim predlozima, utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije:1. Muamer Zukorlić,2. Marija Jevđić,3. Elvira Kovač,4. Stefan Krkobabić,5. dr Vladimir Orlić,6. Radovan Tvrdišić.Molim vas da, prema članu 17. stav 1. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika, Narodna skupština na predlog predsednika odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom poslanika.Predlažem da se izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije obavi javnim glasanjem, odnosno prozivkom narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da se izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije obavi javnim glasanjem, odnosno prozivkom narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština odlučila da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, u tom slučaju je član 17. stav 2. Poslovnika propisano da ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.Prema odredbi člana 17. stav 3. Poslovnika, glasati se može najviše za onoliko kandidata koliko se i bira potpredsednika i to između kandidata čija su imena navedena na listi kandidata.Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 131. Poslovnika utvrđen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da shodno toj odredbi generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanici koji pristupaju glasaju izgovaraju puno ime i prezime kandidata za koje glasaju, predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa, generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.Napominjem da Narodna skupština, prema članu 104. stav 1. Ustava Republike Srbije, bira potpredsednike Narodne skupštine većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednike Narodne skupštine izaberu:1. Muamer Zukorlić,2. Marija Jevđić,3. Elvira Kovač,4. Stefan Krkobabić,5. dr Vladimir Orlić,6. Radovan Tvrdišić.Molim generalnog sekretara, odnosno zamenika generalnog sekretara da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.

za;Popović Milena – odsutna;Pramenković Misala – za;Pupin Košćal Justina

Sačekaćemo samo nekoliko minuta da se saberu rezultati, odnosno prebroje

Radovan Tvrdišić, zbog ovog jednog glasanja, 225.Pošto su kandidati dobili većinu glasova svih narodnih poslanika, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne

skupštine.Dozvolite da im u vaše i u svoje ime čestitam na izboru i molim ih da zauzmu svoja mesta pored predsednika Narodne skupštine.Želim

propisan najvišim ustavnim i zakonskim aktima naše zemlje, na Prvoj sednici se vrši izbor svih ovih organa i lica i vrši verifikacija mandata.U skladu sa tim, primili ste predlog predsednika Narodne skupštine da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Veljko Odalović.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, ukoliko žele, sa redosledom narodnih poslanika.Otvaram pretres o predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.Ja kao predlagač ne želim da obrazlažem, imajući u vidu da je Veljko Odalović već bio generalni sekretar Narodne skupštine, čini mi se od 2008. do 2012. godine.Koliko imam ovde uvid, nema

ne, zaključujem pretres i pre prelaska na glasanje podsećam vas da je prema članu 21. stav 3. Poslovnika generalni sekretar Narodne skupštine imenovan ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika, znači, po istom principu kao što se birao predsednik ili potpredsednici.Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Veljko Odalović.Molim vas da se

glasalo sedam narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika, imenovala Veljka Odalovića za generalnog sekretara Narodne skupštine.Dozvolite mi da, u vaše i svoje ime, čestitam Veljku Odaloviću na imenovanju za generalnog sekretara Narodne skupštine.Molim

ste Predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, želim da vas podsetim na onu staru odredbu o koliko časova imate za diskusiju, odnosno raspravu.Molim poslaničke grupe da se prijave za diskusiju, ako to žele, odnosno da prijave za reč narodne poslanike ukoliko to žele.Otvaram jedinstveni pretres u skladu sa članom 192. stav 3. Poslovnika.Pošto sam ja predlagač, ja nemam potrebe da obrazlažem sve ove predloge zato što, kao što znate, svi ovi predlozi su deo dogovora između poslaničkih klubova i poslaničkih grupa.Na osnovu već tradicionalnih načina kako se utvrđuje broj odbora i mesta koje pripadaju predsednicima odbora, odnosno članovima odbora, političkim strankama, odnosno klubovima, shodno broju poslanika koji su dobili na izborima.U skladu sa tim nema potrebe da to obrazlažem još jednom pošto nisam dobio nikakvo obaveštenje da ima zainteresovanih za raspravu, zaključujem pretres.Pre toga da pitam da li možda šefovi ili predstavnici poslaničkih grupa ili neko još ko nije iskoristio pravo želi reč? (Ne)Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da na osnovu člana 24. Poslovnika o Predlogu odluka o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodna skupština odlučuje u celini, javnim glasanjem.Članovi i zamenici članova Odbora su izabrani, ako je za Predlog odluke glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.Molim da pritisnete odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika usvojila Predlog odluke, u

celini.Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.Saglasno tim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.Narodni poslanik Enis Imamović, na sednici 22. oktobra 2020. godine, u 10 časova ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika, a u vezi sa članom 107. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni određeni članovi Poslovnika i molim vas da pritisnete odgovarajući

slučaju.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije

smo imali sa SNS, predviđeno je da sutra bude dostavljen od strane poslaničkog kluba, odnosno poslaničkih klubova koji će činiti taj predlog, Predlog zakona o ministarstvima i eventualno i druga odgovarajuća akta kako bismo mogli što pre da pristupimo formiranju nove Vlade Republike Srbije, odnosno pre te sednice o izboru Vlade, o izboru Vlade, moramo da održimo još jednu sednicu na kojoj bi se odlučivalo o Zakonu o ministarstvima. Kako smo razgovarali, najverovatnije će ta sednica biti održana u subotu, tako da molim sve poslanike da imate to u vidu, a u toku sutrašnjeg dana ćete imati puniju informaciju. Takođe želim da obavestim sve članove Kolegijuma koji postoji po Poslovniku, a Kolegijum koliko sam ja pročitao čine predsednici poslaničkih klubova i potpredsednici Narodne skupštine, želim da vas obavestim da ću zakazati sednicu Kolegijuma pre sednice parlamenta u subotu.Još

Hvala